заличи; в) алинея 3 да се измени така: „(3) В срок до 15 декември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копия от договорите се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.” г) в ал. 5 накрая се добавя „в периода от 1 до 31 май”. май”; 2. Член 137б, ал. 2 текстът в проекта да отпадне като предлагаме чл. 137б да се измени така: „Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, избрани от собственика на животни със заявление за избор на личен ветеринарен лекар. лекар. (2) Заявлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 137а, ал. 1 до избрания ветеринарен лекар, член на БВС, който приема да извършва лечението и профилактиката, като подписва и подпечатва заявлението. Копие от подписаното и подпечатано заявление се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община”.” Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а”, „б” и „в” и не го подкрепя по т. 1, буква „г”, и т. 2.

май”. 2. Член 137б да се измени така: „Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, избрани от собственика на животни със заявление за избор на личен ветеринарен лекар. лекар. (2) Заявлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 137а, ал. 1 до избрания ветеринарен лекар, член на БВС, който приема да извършва лечението и профилактиката като подписва и подпечатва заявлението. Копие от подписаното и подпечатано заявление се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община”.” Предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева. Комисията не подкрепя предложението. Като съвносител – оттеглям това предложение.

Ежегодно в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ, след съгласуване с БВС. с БВС. (2) В срок до 15 ноември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копие от договорите се предоставят на официалния ветеринарен лекар на съответната община. община. (3) При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар и да изпрати копие от договора на официалния ветеринарен лекар на съответната община. община. (4) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година през месец януари, съответно месец юни, при условие, че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента обслужва животновъдния обект. (5) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ срок най-малко 7 дни преди датата на сключване на договор с друг ветеринарен лекар. (6) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в срока по ал. 5 да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект. (7) В състава на комисията по ал. 6 се включват официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, отговарящ за съответната община, началника на отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ и служител от същия отдел, който отговаря за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ. БАБХ. (8) Комисията по ал. 6 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за ветеринарния лекар, с който ще се сключи нов договор. (9) В присъствие на комисията по ал. 6, ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, протокол предава ветеринарномедицинската документация на обекта на ветеринарния лекар, с който ще се сключи новия договор. (10) Директорът на съответната ОДБХ изготвя списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ. Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор със собственика на животните. (2) За договорите по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 137а. Чл. 137в. Изпълнителите, сключили договори по чл. 137а и 137б, въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ данните по чл. 39, ал. 2, т. 14 за животните в обектите, за които са сключени договорите.”

Уважаема госпожо председател, драги колеги! В съответствие с изискванията на § 47, собствениците на животновъдни ферми и обекти са длъжни при подписването на нови договори с ветеринарните лекари да представят копие от договорите на съответната община. При обсъждането на този въпрос стигнахме до общото становище, че не целият договор е необходимо да бъде представен, а само част от него. Аз предлагам редакционна поправка в § 47, в чл. 137а, ал. 3: след думите „копие от договора” да се добави: „в частта му, отнасяща се до изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните”. Благодаря Ви. Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народните представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 81 народни представители: за 6, против 65, въздържали се 10. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част.

комисията част. Гласували 83 народни представители: за 9, против 63, въздържали се 11. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част.

Предложението на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева е оттеглено. Гласуваме предложението на народния представител Спас Панчев, което беше направено в залата, а именно: в § 47, в чл. 137а, ал. 3 след думите „копие от договора” се добавя: „в частта му, отнасяща се до изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните”. Гласували

Сега гласуваме окончателната редакция на комисията за § 38, който става § 47 по доклада, с направената добавка, която току-що гласувахме, а именно предложението на народния представител Спас Панчев.

Изказвания? Няма. Гласуваме текста на комисията за § 39, който става § 48, съгласно доклада.

Предложение от народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 49: „§ 49. 49: „§ 49. Член 139а се изменя така: „Чл. 139а. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 4-6 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за умъртвяване на животните на място и ги насочва за обезвреждане в обект и ги насочва за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти. (2) Умъртвяването на животните се извършва от комисия, определена в разпореждането по ал. 1. (3) За извършеното За извършеното умъртвяване комисията по ал. 2 съставя протокол по образец. (4) Комисията по ал. 2 извършва предаването на труповете на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти. (5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението Изказвания? Няма. Гласуваме окончателната редакция на комисията за § 40, който става § 49, съгласно доклада.

При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 4-6 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за насочване на животните за санитарно клане в кланица, определена в разпореждането. (2) Директорът на ОДБХ организира: 1. престоя на животните до транспортирането им за клане; 2. извършването на клиничен преглед на животните; 3. транспортирането на животните до кланицата по ал. 1; 4. реализирането ал. 1; 4. реализирането на суровините и продуктите, годни за консумация от хора, които са добити при клането на животните; 5. предаването на страничните животински продукти, получени при клането на животните, в обект за обезвреждане на странични животински продукти. (3) Клането на животните се извършва в присъствието на комисия, определена в разпореждането по ал. 1. (4) След приключване на клането, комисията по ал. 3 съставя протокол по образец, в който посочва вида и количеството на суровините и продуктите, добити от закланите животни. (5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението

Обжалването не спира изпълнението. Чл. 139г. Разходите за обезвреждане на труповете на умъртвените животни по чл. 139а, разходите по чл. 139б, ал. 2, т. 1, 3 и 5, както и разходите за клането на животните и за съхранението на суровините и продуктите, годни за човешка консумация,

съдържа описание на вида и количеството на суровините и продуктите, добити от закланите животни, и се съставя в два екземпляра – за ОДБХ, и за съответния дом за медико-социални грижи. (4) Разходите за транспортирането на суровините и продуктите по ал. 1 са за сметка на дома за медико-социални грижи.” Изказвания? Няма. Гласуваме окончателния текст на комисията за § 41, който става § 50, съгласно доклада.

Преминаваме към допълнителния доклад. Комисията предлага

Гласуваме новите параграфи 51а и 51б в текста по доклада на комисията.

чл. 262, ал. 1 т. 1 се изменя така: „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”. Изказвания? Няма. Гласуваме новите параграфи 53, 54 и 55 в редакцията на комисията по доклада.

и датата на постъпване на продуктите в обекта. Чл. 271б. Всяка пратка странични животински продукти, които се използват по реда на чл. 271, се придружава от търговски документ съгласно Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби

При нарушение на изискванията, свързани с използването на страничните животински продукти по чл. 271, се прилагат чл. 253 и чл. 254, ал. 3. (2) Със заповед на директора на съответната ОДБХ разрешението за използване на странични животински продукти по чл. 271:

Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи

в резултат на чиято дейност се получават странични животински продукти, са длъжни да ги предават в обекти по чл. 259, ал. 1 или 2 с изключение на случаите по Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. (2) Лицата по ал. 1 заплащат на собствениците на обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 разходите за събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти по цени, договорени между тях. (3) Собствениците на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или оползотворяване съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009. Разходите по унищожаването или оползотворяването се договарят между собственика на обекта за обезвреждане собственика на обекта за унищожаване или оползотворяване на продуктите. (4) За сметка на държавния бюджет са разходите по ал. 1 и 2 за умрелите животни, страничните животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди и за животни по чл. 141, ал. 1, както и за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните. (5) Разходите по ал. 4 на обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 се договарят между министъра на земеделието и храните и собствениците на тези обекти.”

България се внасят, търгуват, съхраняват и употребяват ВМП, лицензирани за употреба по реда на тази глава или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 726/2004. (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за медикаментозни премикси, произведени в промишлени условия или по метод, който включва промишлен процес. (3) Когато при отчитане на характеристиките на даден продукт възникне съмнение дали той е ВМП, тъй като попада в определението по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби, но попада и в обхвата на определение за продукти, предвидени в друг нормативен акт, за този продукт се прилагат изискванията на тази глава. глава. (4) Изискванията по тази глава се прилагат и за активни субстанции, използвани като изходни суровини за производство на ВМП и определяне субстанция в състава на ВМП с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално или психотропно действие. (5) Когато след издаване на лиценз за употреба на ВМП настъпят промени, свързани с видовете животни, за които е предназначен продукта, концентрацията, фармацевтичната форма, начина на приложение или други промени се прилагат разпоредбите на чл. 314. (6) Притежателят на лиценз за употреба на ВМП носи отговорност за предлагането на ВМП на пазара, включително и когато е определил свой представител.”

Преминаваме към допълнителния доклад. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 35: „§ 35. чл. 279 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”. 2, буква „а” след думата „продукта” се поставя запетая и се добавя „макет на първичната и външната му опаковка и листовка за употреба”. 3. Точка 4 се изменя така: „4. копие от лиценз за производство или договор с лицензиран производител на ВМП и/или активни субстанции, когато лицето по чл. 278 не е производител, или договор с лицензиран търговец на едро с ВМП и/или активни субстанции, в случаите когато лицето по чл. 278 не е търговец на едро и ВМП или активните субстанции се произвеждат държава членка;”. 4. В т. 5 накрая се добавя „и декларация от квалифицираното лице по чл. 353, че активните субстанции, включени в състава на ВМП, са произведени при спазване на изискванията за добра производствена практика”. 5. Създава се нова т. 6: „6. копие от сертификат за Добра производствена практика;”. 6. Досегашната т. 6 става т. Изказвания? Няма. Гласуваме.

Уважаеми колеги, тук има техническа грешка. Номерацията трябва да е: 69а, 69б и 69в. „§ 69а. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „аналогичен по същество на лицензиран в държава членка и/или в Република България референтен лекарствен ВМП или ако е бил лицензиран за употреба не по-малко от осем години” се заменят с „генеричен на референтен ВМП, който е лицензиран или е бил лицензиран в държава членка най-малко осем години”. години от датата на първото издаване на лиценза за употреба на референтния ВМП, а за ВМП, предназначен за риби и пчели или други видове животни, определени от Европейската комисия, този срок може да се удължи до 13 години по решение на Европейската комисия.”. 4. В ал. 6 думите „аналогичен по същество” се заменят с „генеричен”, а думата „лекарствен” се заличава. 5. Алинея 7 се изменя така: „(7) Заявителят представя данни от предклинични и клинични изпитвания, в случаите когато биологичен ВМП, подобен на референтния биологичен ВМП, не отговаря на определението за генеричен ВМП поради различие по отношение на изходните суровини или производствените процеси на биологичния ВМП и тези на референтния биологичен ВМП. Видът и количеството на допълнителните данни, които заявителят следва да представи, трябва да отговарят на съответните критерии съгласно наредбата по чл. 284. Резултатите от други изпитвания и опити, посочени в досието на референтния продукт не се представят.” 6. В ал. 8 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 4”, запетаята след думата „лиценз” се заменя с точка и текстът до края се заличава, и се създава изречение

по същество на референтен ВМП” се заменят с „генеричен”. 9. Алинея 14 се изменя така: „(14) Извършването на необходимите изпитвания и опити, свързани с продукта, за изпълнение изискванията по ал. 1 - 10 не е нарушение на патентни права или на сертификата за допълнителна защита.” § 69б. В чл. 281

върху етикета, опаковката на ВМП или друга свързана с продукта информация няма специфична терапевтична индикация; са разредени в достатъчна степен, която гарантира безопасността на продукта, като хомеопатичният ВМП не съдържа повече от една десетохилядна част от тинктурата-майка. (2) За ВМП по ал. 1 се прилагат изискванията за издаване на лиценз по чл. 279, с изключение на изискванията по чл. 291, ал. 1 - 4, както и изискването за представяне на доказателства

§ 70: „§ 70. В чл. 282 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) За издаване на лиценз за употреба на серия хомеопатични ВМП, получени от един и същи хомеопатичен запас, съответно хомеопатични запаси, се прилага опростена процедура, при която се подава заявление по чл. 279.”.

Създават се чл. 282а и 282б: „Чл. 282а. Изискванията по чл. 281а и чл. 282 не се прилагат за имунологични хомеопатични ВМП. Чл. 282б.

Изказвания? Няма. Анблок гласуваме предложенията на комисията за създаване на нови параграфи с номера съответно § 70а и 71. Гласуваме двата параграфа.

За извършване на анализите за изготвяне на оценката по ал. 1 заявителят заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречение второ след думите „уведомлението до” се добавя

исканата информация и/или субстанции в срок до 180 дни от датата на получаване на писменото уведомление, изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява процедурата по издаване на лиценза и писмено уведомява заявителя. (6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. (7) В случаите по ал. 5 може да се подаде заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП по реда на чл. 279.”

при употреба на ВМП, предназначен за зоотехническа употреба е неблагоприятно за здравето на животните, хуманното отношение към тях и безопасността за потребителите”; предложения от заявителя карентен срок е недостатъчен, за да гарантира, че храните, получени от третираните животни, не съдържат остатъци от ВМП, които представляват евентуална опасност за здравето на потребителя, или не са представени достатъчно доказателства за този срок;”

Изпълнителният директор на БАБХ може да откаже издаването на лиценз за употреба на ВМП по ал. 1 и когато предстоят промени в актовете на Европейския съюз, свързани с налагане на ограничителни мерки и това е необходимо за защита здравето на хората и животните.”. 5. В ал. 5 думите „и 4” се заменят с „се съобщава и”. и”. § 72в. Създава се чл. 288а: „Чл. 288а. (1) При изключителни обстоятелства след консултации със заявителя изпълнителният директор на БАБХ издава лиценз за употреба на ВМП при условие, че заявителят е въвел специфични процедури, свързани с безопасността на ВМП, за уведомяване

Изказвания? Няма. Гласуваме новите параграфи от 72а до 72д, включително.

Изказвания? Няма. Гласуваме.

1 след думата „нововъведения” се добавя „и промени” и накрая се добавя „които са необходими, за производството и контрола на ВМП по общоприети научни методи”.

4 думите „изследванията на ВМП след пускането му на пазара” се заменят с „проучвания, свързани с надзора на пазара след издаване на лиценза за употреба”. 2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.” Няма. Гласуваме новите параграфи от 73а до 73в.

за” се заменят с „всички” и накрая се поставя запетая и се добавя „за които е получил информация и за които предполага, че могат да възникнат”; в) в т. 3 думите „по образец” и изречение второ се заличават; г) точки 4 и 5 се изменят така: „4. гарантира, че информацията за всички предполагаеми сериозни неочаквани неблагоприятни реакции, неблагоприятни реакции при хората, както и всяко предполагаемо предаване на инфекциозен агент, появил се на територията на трета страна, след употреба на ВМП, се докладва незабавно, но не по-късно от 15 дни след получаване на информацията, на Европейската агенция по лекарствата и на компетентните органи на държавите членки, на чиято територия ВМП е лицензиран за употреба; 5. гарантира, че информацията за всички предполагаеми сериозни неблагоприятни реакции и неблагоприятни реакции при хора след употреба на високотехнологични ВМП, лицензирани в Европейския съюз или ВМП, които са обект на процедура по взаимно признаване или децентрализирана процедура е представена на компетентния орган на референтната държава членка;”. 2. Създава се ал. 3: „(3) При представяне на информацията по ал. 1, т. 3 - 5 притежателят на лиценз за употреба на ВМП трябва да спазва изискванията на наредбата по чл. 382, ал.

преди пускане на ВМП на пазара представя за изследване и контрол при поискване от БАБХ мостри от всяка партида насипен продукт и/или от крайния ВМП, достатъчни за извършване на три изследвания и придружени с документите по т. когато това е необходимо за опазване здравето на животните и хората;”; в) създава се т. 3: „3. представя при поискване от БАБХ копия от всички документи за контрол на партидите ВМП, подписани от квалифицирано лице, съгласно чл. 353а, ал. 1, с които удостоверява, че контролните изпитвания, извършени с ВМП и/или с активните субстанции и междинните продукти от производствения процес са в съответствие

членки, в които имунологичен ВМП е лицензиран за употреба и Европейската дирекция за качество на лекарствените средства за намерението си да контролира определена партида или партиди от продукта.

ал. 1, т. 3 БАБХ извършва повторно всички изпитвания на представените мостри съгласно методите, посочени в досието на продукта. (2) Когато държавите членки, в които продуктът е лицензиран за употреба, а когато е необходимо и Европейската дирекция за качество на лекарствените средства, са съгласни, могат да бъдат проведени само част от изпитванията по ал. 1. (3) За имунологични ВМП, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, изпитванията, могат да бъдат намалени след съгласие на Европейската агенция по лекарствата. (4) В случаите по ал. 1 и 2, когато изпитванията са проведени от компетентен орган на държава членка, БАБХ признава

информира в срока по ал. 5 компетентните органи на държавите членки, в които продуктът е лицензиран за употреба, Европейската дирекция за качество на лекарствените средства, притежателя на лиценза за употреба, а когато е необходимо и притежателя на лиценза за производство,

по чл. 317 по отношение на притежателя на лиценза за употреба, а когато е необходимо и по отношение на притежателя на лиценза за производство, и информира компетентните органи на държавите членки, в които продуктът е лицензиран за употреба.” Няма. Гласуваме новите параграфи 74а, 74б и 74в.

Член 299 се изменя така: „Чл. 299. Издаването на лиценз за употреба на ВМП не освобождава производителя на продукта и притежателя на лиценза от отговорност при неизпълнение на изискванията, предвидени в тази глава.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?

от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (OB, L 334/7 от 12 декември 2008 притежателят на лиценза подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага документи, свързани с промените, както и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.

(4) Въз основа на оценката по ал. 3 изпълнителният директор в срок до 30 дни от подаване на заявлението одобрява промяната или мотивирано отказва одобряването. (5) Когато одобрените промени налагат изменение в съдържанието на лиценза за употреба на ВМП, изпълнителният директор на БАБХ издава допълнение към лиценза и вписва промените в регистъра по чл. 290. Промените в лиценза за употреба се отразяват в кратката характеристика, етикета и листовката за употреба на продукта, когато това е необходимо. (6) Когато одобрените промени не налагат изменение в съдържанието на лиценза за употреба на ВМП, изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява заявителя за одобряването им и прилага документите, свързани с промяната, в досието на ВМП. (7) В БАБХ се извършва оценка на документите, приложени към заявлението за промяна тип ІІ по реда на чл. 285 и 287. (8) Изпълнителният директор на БАБХ въз основа на становището на комисията по чл. 287 одобрява промените от тип ІІ или мотивирано отказва одобряването им. (9) Изпълнителният директор на БАБХ одобрява промените от тип ІІ, както следва: 1. в срок до 60 дни от подаване на заявлението, който може да бъде удължен до 90 дни – за промяната, посочена в част 1 от Приложение V на Регламент (ЕО) № 1234/2008;

допълнение към лиценза за употреба на ВМП, когато одобрените промени налагат изменение в съдържанието на лиценза, и вписва промените в регистъра по чл. 290. Промените в лиценза за употреба се отразяват в кратката характеристика, етикета и листовката за употреба на продукта, когато това е необходимо; 2. писмено уведомява заявителя за одобряването на промените, когато одобрените промени не налагат изменение в съдържанието на лиценза, и прилага документите, свързани с промяната, в досието на ВМП. (11) Отказът по ал. 4 и 8 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

Няма. Гласуваме § 78 в редакцията му по доклада на комисията. Предложението е прието.

Към заявлението по ал. 1 се прилага документацията по чл. 279, т. 2, свързана с промените на обхвата на лиценз за употреба и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2. ал. 2. (3) В зависимост от промените на обхвата на лиценза заявителят предоставя мостри и/или продукти по чл. 279, т. 3. (4) Оценката на представената към заявлението по ал. 1 документация се извършва по реда на чл. 285 и 287.

върху лиценза на друго лице, отговарящо на условията по чл. 278. (2) В случаите по ал. 1 лицето, което желае да придобие правата по лиценза за употреба, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление, към което прилага: 1. писмено споразумение, сключено между притежателя на лиценза и лицето, на което се прехвърлят правата; 2. данни за квалифицираното лице по чл. 295 – име, адрес и професионална квалификация; 3. други документи, свързани с промяната, ако има такива; 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2. (3) При установяване на непълноти в документацията по ал. 2 БАБХ уведомява писмено заявителя в срок до 30 дни от подаване на заявлението да представи необходимата допълнителна информация. Срокът по ал. 5 спира да тече от датата на уведомлението до предоставяне на исканата информация. (4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не представи информацията,

Лицензът е валиден до изтичането на срока на лиценза, издаден на предишния притежател. (6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

а) в текста преди т. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „и разпорежда на притежателя му да блокира и изтегли ВМП от пазара”; б) в т. 4 думите „от производителя” се заменят с „в лиценза”;

му; 2. когато е наложена забрана за употреба на ВМП след издаване на лиценза; 3. когато активна субстанция на ВМП, предназначен само за продуктивни животни, се изключи от Таблица 1 „Разрешени субстанции” от Приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010; 4. когато активна субстанция на ВМП се включи в Таблица 2 „Забранени субстанции” от Приложението на Регламент

че не са налице обстоятелствата по ал. 1 или притежателят на лиценза за употреба е предприел действия за отстраняване на нарушенията по чл. 316, ал. 1, т. 2-4, 10

Няма. Гласуваме новите параграфи 82 и 82а.

„Чл. 320. При усложнена епизоотична обстановка изпълнителният директор на БАБХ със заповед може да разреши временно употребата на нелицензиран за употреба имунологичен ВМП, при липса на подходящ лицензиран ВМП след като уведоми Европейската комисия за условията, при които продукта ще се употребява.” § 83в. Създава се чл. 320а: „Чл. 320а. (1) Когато животно се внася или изнася за трета страна и по отношение на него трябва да се предприеме определена профилактична мярка, изпълнителният директор на БАБХ може да разреши на животното да се приложи имунологичен ВМП,

Когато здравната обстановка налага, изпълнителният директор на БАБХ със заповед може да разреши употребата на ВМП, лицензиран за употреба в друга държава членка, който да се употребява съгласно изискванията на тази глава.” § 83д. Член 322 се изменя така: „Чл. 322. (1) Когато в Република България няма лицензиран ВМП, подходящ за облекчаване страданията на непродуктивни животни, по изключение ветеринарният лекар може да прилага на своя отговорност лечение със: 1. ветеринарномедицински продукт, лицензиран по реда на този раздел или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 за друг вид или за същия вид животни, но с други терапевтични показания; 2. лекарствен продукт, лицензиран за хуманни цели в Република България или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 3. лицензиран за употреба ВМП по законодателството на друга държава членка за същия или за друг вид животни за същото или друго болестно състояние – когато липсва продукт по т. 1; 4. ветеринарномедицински продукт, приготвен

за изготвяне в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти, на списък с вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитните животни.” § 83е. Член 323 се изменя така: „Чл. 323. (1) Когато в Република България няма лицензиран ВМП, подходящ за облекчаване на непоносими страдания на продуктивни животни в даден животновъден обект, ветеринарният лекар може да прилага на своя отговорност лечение със: 1. ветеринарномедицински продукт, лицензиран по реда на този раздел или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 за друг вид или за същия вид животни, но с други терапевтични показания; 2. лекарствен продукт, лицензиран за хуманни цели в Република България или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 или 3. лицензиран за употреба ВМП по законодателството на друга държава членка за същия или за друг вид животни за същото или друго болестно състояние – когато липсва продукт по т. 1; 4. ветеринарномедицински продукт, приготвен в аптека от правоспособно лице по рецепта на ветеринарен лекар – когато липсва ВМП по т. 2 и 3. (2) Изискванията по ал. 1 се прилагат, ако фармакологично активните субстанции, които се

Българската агенция по безопасност на храните издава на притежателя на лиценз за употреба сертификати съгласно сертификатната схема на Световната здравна организация. (2) За издаване на сертификат по ал. 1 притежателят на лиценза за употреба подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец, към което прилага документ за платена такса в размер, определен в тарифата

„Процедура за взаимно признаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти и децентрализирана процедура”. § 83м. Член 330 се изменя така: „Чл. 330. (1) Когато в държава членка е издаден лиценз за употреба на ВМП, и е подадено заявление за издаване на лиценз за употреба за същия ВМП в няколко държави членки, включително в Република България, се прилага процедура за взаимно признаване на лиценза. лиценз за употреба на ВМП и е подадено заявление за издаване на лиценз за употреба на един и същи ВМП в няколко държави членки, включително в Република България, се прилага децентрализирана процедура за издаване на лиценз на употреба.”

чл. 278 подава заявление с приложено идентично досие до изпълнителния директор на БАБХ и до избрани от него държави членки (наричани по-нататък заинтересовани). Досието съдържа административната информация и научната и техническа документация по чл. 279, както и информация за изпълнение на изискването по чл. 280, ал. 9, в случаите когато има такава. (2) В заявлението лицето по чл. 278 посочва заинтересованите държави членки и държава членка за референтна държава, компетентния орган на която да изготви доклад или да актуализира доклада за оценка на досието на ВМП. Когато е необходимо, докладът съдържа оценка на определените първоначално максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП по чл. 280, ал. 9 и на резултатите чл. 281, ал. 3. (3) Когато до подаване на заявлението по ал. 1 е издаден лиценз за употреба на ВМП в държава членка, притежателят на лиценза за употреба изисква от референтната държава членка да актуализира доклада за оценка оценка на досието на лицензирания за употреба ВМП. (4) Референтната държава членка актуализира доклада за оценка на досието на ВМП в срок до 90 дни от приемането на валидно заявление. Докладът заедно с одобрената кратка характеристика, етикета и листовката за употреба на продукта се изпращат до заинтересованите държави членки и до заявителя. (5) Когато до подаване на заявление по ал. 1 не е издаден лиценз за употреба на ВМП в държава членка, заявителят посочва референтна държава членка, която изготвя проект на доклад за оценка на досието и проекти на кратка характеристика, етикет и листовка за употреба на ВМП в срок до 120 дни от приемането на валидно заявление и ги изпраща до заинтересованите държави членки и до заявителя. (6) В срок до 90 дни от получаване на документите по ал. 4 и 5 заинтересованите държави членки ги одобряват и информират референтната държава. Референтната държава членка документира одобрението, приключва процедурата и информира заявителя. (7) Изпълнителният директор на БАБХ в срок до 30 дни след приключване на процедурата

§ 83р. В чл. 335, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в Европейския съюз” се заменят с „по централизирана процедура”. § 83с. Създава се член 337а: „Чл. 337а. Условията и редът за промени в лицензи за употреба на ВМП, издадени по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура, се уреждат с Регламент (ЕО) № 1234/2008.” § 83т. Член 338 се изменя така: „Чл. 338. Всяко заявление за промени в лиценз за употреба на ВМП, издаден по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура, се предоставя на държавите членки,

Подлагам на гласуване новите параграфи с номера от 83а до 83ф. Гласували

чл. 343а: „Чл. 343а. Производството на активни субстанции, използвани като изходни суровини, включва пълното или частично производство, разфасоване, опаковане, преопаковане или преетикетиране преди включването на субстанцията в състава на ВМП.” ВМП.” § 84б. Член 344 се изменя така: „Чл. 344. За получаване на лиценз за производство на ВМП и/или активни субстанции лицата по чл. 343 трябва да: 1. посочат в заявлението видовете ВМП и/или активни субстанции активни субстанции и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат или внасят, както и мястото на производство и/или контрол; 2. разполагат с подходящи помещения, техническо оборудване и апаратура за контрол на ВМП и/или активни субстанции по т. 1; 3. разполагат по всяко време най-малко с едно квалифицирано лице по чл. 353.” Гласуваме новите параграфи с номера 84а и 84б.

5 се изменя така: „5. списък на ВМП или активните субстанции, в който се посочват: а) видовете и фармацевтичните форми; б) описание на производствения процес и методите за анализ; в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП; г) начинът на прилагане на ВМП.”

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 85 със забележката на докладчика относно техническите грешки при номерирането на последните две точки. Гласували

„2. несъответствие на представената документация, условията за производство, контрол и съхранение на ВМП и/или активните субстанции и изискванията за ДПП.”. 3. В ал. 3 накрая се добавя „но за не повече от 180 дни”. 4. Създават се ал. 5, 6 и 7: „(5) В случаите по ал. 3, когато заявителят не изпълни указанията в срок до 180 дни от датата на получаване на писменото уведомление, изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява процедурата по издаване на лиценза и писмено уведомява заявителя. (6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва

86ж: „§ 86а. Създава се чл. 348а: „Чл. 348а (1) Изпълнителният директор на БАБХ може да издаде лиценз за производство на ВМП или на активни субстанции при условие, че заявителя ще изпълни указанията на БАБХ, дадени по време на процедурата по издаване на лиценза. лиценза. (2) В случаите по ал. 1, когато указанията не са изпълнени в посочения в тях срок, изпълнителният директор на БАБХ със заповед отнема лиценза. (3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва

Алинея 1 се изменя така: „(1) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед променя лиценза за производство, като изключва от неговия обхват някои видове продукти или отнема лиценза за всички продукти, когато не са спазени

за производство или внасяне, изпълнителният директор на БАБХ може със заповед да: 1. спре производството или внасянето на ВМП и/или активни субстанции; 2. спре действието на лиценза за производство на определен вид продукти или на всички продукти; 3. отнеме лиценза по т.

„Чл. 352а. Когато изпълнителният директор на БАБХ е издал заповед за промяна в обхвата на лиценза за производство, той преиздава лиценза и вписва промяната в регистъра по чл. 350, ал. 1.” § 86е. чл. 353 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Квалифицираното лице по ал. 1 трябва да: 1. притежава документ за придобита квалификация от обучение във висше училище или курс, еквивалентен на това обучение, признати по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше

опит по ал. 2, т. 2 може да бъде намалена с една година, когато курсът на обучение във висше училище е с продължителност най-малко 5 години, или с година и половина - когато курсът на обучение е с продължителност най-малко 6 години. (4) Обучението във висшето училище и курса по ал. 2, т. 1 трябва да са с продължителност най-малко 4 години и да включват теория и практика по една от следните специалности: медицина, ветеринарна медицина, химия, фармацевтична химия и технология, биология или биотехнология.

документа за придобита квалификация, издаден от висше училище с над тригодишен срок на обучение или след завършване на курс със същия срок на обучение се смята, че отговаря на условието за продължителност на обучението по ал. 4 и документите за придобита квалификация, издадени при завършване на висши училища или курсовете с над три и над 4 години се признават като еквивалентни документи Обучението и курсът по ал. 2, т. 1 трябва да включват теоретично и практическо обучение по следните основни учебни дисциплини: експериментална физика, обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия, фармацевтична химия, включваща анализ на лекарствени продукти, обща и приложна биохимия (медицинска), физиология, микробиология, фармакология, фармацевтична технология,

§ 86ж. Създава се чл. 353а: „Чл. 353а. (1) Квалифицираното лице по чл. 353, ал. 1: 1. издава сертификат за освобождаване на партидата, с който гарантира, че всяка партида ВМП е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на този раздел и условията на лиценза за употреба на продукта. 2. издава сертификат за освобождаване на внесена партида ВМП, включително когато партидата е произведена в държава членка, с който гарантира, че преди пускането на партидата на пазара, в държава членка й е извършен пълен качествен анализ, количествен анализ най-малко на активните субстанции, както и всички изпитвания или контрол, необходими за осигуряване качеството на ВМП в съответствие с изискванията на лиценза за употреба. (2) Извършване на анализите, изпитванията и контрола по ал. 1, т. 2 не се изисква за пускане на пазара на партиди ВМП, придружени от сертификат за тяхното освобождаване, издаден от квалифицирано лице, лице, установено на територията на държава членка на Европейския съюз. (3) Квалифицираното лице не извършва анализите, изпитванията и контрола по ал. 1, т. 2 при внасяне на ВМП от трета страна, сключила с Европейския съюз споразумение, което гарантира, че в тази страна се прилагат изисквания за ДПП, най- малко еквивалентни на тези в Европейския и че са извършени анализите, изпитванията и контрола за осигуряване на качеството на продукта. (4) Квалифицираното лице води дневник, в който вписва данни, които гарантират, че всяка партида ВМП е произведена и контролирана съгласно изискванията на този раздел и е в съответствие с лиценза за употреба на ВМП. (5) Дневникът по ал. 4 се се съхранява най-малко 5 години след последното вписване и се представя на органите на БАБХ при поискване. (6) При образуване на административнонаказателно или наказателно производство за нарушения, извършени от квалифицираното лице, изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява притежателя на лиценза за производство, че следва да отстрани квалифицираното лице от длъжност до приключване на образуваното срещу

1: а) в т. 2 думата „употреба” се заменя с „производство”; б) в т. 3 накрая се добавя „и им осигурява достъп по всяко време до обекта за производство и контрол”; в) в т. 6 накрая се добавя „и/или активните субстанции и използва като изходни суровини само активни субстанции, които са произведени в съответствие с изискванията за добрата производствена практика”; г) точка 7 се изменя така: „7. води документация за всички доставени от него ВМП и/или активни субстанции, включително доставени мостри, която съдържа: а) дата на доставка; б) наименование на ВМП и/или активните субстанции; доставено количество; г) име и адрес на получателя; д) номер на партидата ВМП и/или активните субстанции.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Документацията по ал. 1, т. 7 се съхранява най-малко три години от последното вписване и се предоставя на органите на БАБХ при поискване.”. Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи

1. Досегашният текст става ал. 1; 2. Създава се ал. 2: „(2) В случаите по ал. 1 лицата трябва да разполагат с копие от сертификат за ДПП, издаден на производителя на ВМП от компетентен орган на държава членка или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а при внасяне на ВМП от трета страна, трета страна, сключила споразумение с Европейския съюз, което гарантира, че в тази страна се прилагат изисквания за ДПП, най-малко еквивалентни на тези в Европейския съюз – копие от сертификат за ДПП, издаден от компетентния орган на третата страна.” Изказвания? Няма. Гласуваме новия параграф 87а.

чл. 355 подават заявление по образец, към което прилагат: 1. документите по чл. 345, ал. 1, т. 1, 3 и 5-7; 2. документи за правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряване на качеството

случаите по ал. 2 не се извършва проверка на място на обекта за производство на ВМП в трета страна, сключила споразумение с Европейския съюз, което гарантира, че в тази страна се прилагат изисквания за ДПП, най-малко еквивалентни на тези в Европейския съюз.”.

на БАБХ за всяка промяна на условията, при които е издаден лицензът за производство и да им осигуряват достъп до обектите за производство, съхранение и контрол; 4. спазват изискванията за ДПП; 5. водят документация, която съдържа: а) дата на покупка и продажба;

Изказвания? Няма. Гласуваме.

на получаване на писменото уведомление, изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява процедурата по издаване на лиценз и писмено уведомява заявителя. (5) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

което комисията подкрепя по принцип. Предложение от народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 94: „§ 94. Член 369 се изменя така: „Чл. 369. (1) Търговците на едро с ВМП имат право да доставят ВМП на търговци на едро и дребно с ВМП, на ветеринарномедицински заведения по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, както и на други лица, след представяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар. (2) Търговците на едро с ВМП могат да доставят активни активни субстанции за производство на ВМП само на други търговци на едро с ВМП и на производители на ВМП. (3) За доставката по ал. 1 и 2 се издава финансов документ или се подписва предавателно-приемателен протокол, в който се посочват видът, количеството, партидният номер и срокът на годност на ВМП и/или активната субстанция и датата на доставка. (4) Забранява се търговията на едро с ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. Изказвания? Няма. Гласуваме.

Създава се член 369а: „Чл. 369а. Когато търговец на едро не притежава лиценз за употреба на определен ВМП, но има намерение да доставя този ВМП от друга държава членка с цел търговия, трябва писмено да уведоми притежателя на лиценза за употреба на продукта и изпълнителния директор на БАБХ за това свое намерение.” § 94б. чл. 370 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Притежателят на лиценз за търговия на едро с ВМП разработва и прилага план за действие при спешни случаи за изтегляне на продукта от пазара по разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ и при съвместно изтегляне на продукта с притежател на лиценз за производство или на лиценз за употреба на ВМП”. 2. В ал. 3 думите „т. 2 и 3” се заменят с „т.

преди по-малко от пет години в състава на лицензиран за употреба ВМП”. 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Предписаното в рецептата количество ВМП трябва да е минимално необходимото за съответното лечение”. 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

1. В текста преди т. 1 думата „получаване” се заменя с „издаване”. 2. Точка 1 се изменя така: „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.

Когато заявителят не отстрани пропуските в срок до 180 дни от датата на получаване на писменото уведомление, изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява процедурата по издаване на лиценз и писмено уведомява заявителя. (5) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 97: „§ 97. Член 381 се изменя така: „Чл. 381. Забранява се търговията на дребно с ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Юнал Тасим, Петя Раева и Гюнер Сербест, което комисията не подкрепя.

т. 4 думата „предписанията” се заменя с „данните върху опаковката и листовката за употреба на продукта”. 4. В ал. „(5) Българската агенция по безопасност на храните предоставя чрез въвеждане в базата данни по чл. 57, параграф 1, буква „г” от Регламент (ЕО) № 726/2004 събраната от системата по ал. 1 информация на другите компетентни органи на държавите членки и на Европейската агенция по лекарствата. Информацията трябва да е достъпна за всички държави членки.” § 97б. В чл. 383 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) След оценяване на данните от фармакологичната бдителност изпълнителният директор на БАБХ със заповед може да: 1. отнеме лиценза

компетентните органи на останалите държави членки и Европейската агенция по лекарствата за предприетите мерки.”. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „прекрати” се заменя със „спре действието на” и думите „заинтересованите страни” се заменят с „компетентните органи на останалите държави членки”.

може да се извърши и по искане на производителя на активните субстанции.”. § 97е. Член 387 се изменя така: „Чл. 387. Контролът се извършва чрез: 1. лабораторно изпитване на проби от ВМП и активни субстанции; 2. проверка на документите и условията за производство, внасяне, съхранение и контрол на ВМП; 3. проверка на документите и условията за производство, съхранение и контрол на активни субстанции; 4. проверка на документите и условията за търговия на едро и дребно с ВМП; 5. проверка на документите и помещенията на притежателите на лиценз за употреба на ВМП.”

следващата подточка да се чете „б” – има допусната техническа грешка в работния доклад: б) в т. 1 думата „продажба” се заменя с „контрол, търговия” и накрая се поставя запетая и се добавя „както и документите и помещенията на притежателите на лиценз за употреба на ВМП”;

употреба и търговия с ВМП и регистрираните ветеринарни лекари са длъжни да оказват съдействие и да предоставят достъп до обектите по ал. 1, т. 1 и до документацията, свързана с дейността им.” 3. Създава се нова ал. 3: „(3) Служителите от ОДБХ, определени за осъществяване на контрол на ВМП, проверяват обектите за търговия, съхранение и прилагане на ВМП, дават заключение за съответствието

6: „(5) При проверките по ал. 1, инспекторите и експертите от БАБХ могат да отварят опаковки с ВМП или активни субстанции, да правят копия на документи и заснемане в обектите на контрол. (6) Служителите по ал. 1 нямат право да разпространяват информацията, получена при извършване на проверките.”

Когато проверката по ал. 1 се извършва по искане на Европейската дирекция за качеството на лекарствените средства, изпълнителният директор на БАБХ издава сертификат за съответствие с монографията.” (4) Българската агенция по безопасност на храните въвежда в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP)

се заменят с „в Европейската фармакопея” и думите „Международния ветеринарен кодекс” се заличават. § 99в. В чл. 394 се създава т. 5: „5. инактивирани имунологични ВМП, произведени от патогенни микроорганизми и антигени, получени от животно или животни от даден животновъден обект, и които се прилагат на животно или животни от същия обект.”

Подлагам на гласуване предложението на комисията § 80 да бъде отхвърлен.

могат да се употребяват за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма след издаване от БАБХ на сертификат за регистрация на диагностичното средство. (2) Внасянето на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства от трети страни може да се осъществява само от упълномощено от производителя лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Чл. 410б. (1) За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 410а, ал. 2 подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага: 1. документ за актуално състояние, издаден от компетентния орган на страната по регистрация на заявителя; 2. оригинално пълномощно или нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник; 3. оригинално или нотариално заверено пълномощно – в случаите по чл. 410а, ал. 2; 4. копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория в държава членка, за съответствие на средството с техническата спецификация на производителя; 5. информация на производителя, съдържаща общите технологични и/или аналитични характеристики, производствените процеси и контрол на качеството; 6. описание на аналитични и диагностични параметри на диагностичното средство; 7. декларация от производителя, че производството на диагностичното средство е в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 410в; 8. инструкция за употреба на български език; копие от документ за регистрация, издаден в друга държава, ако има такъв; 10. три броя мостри за извършване изпитване на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство; 11. други документи и данни, посочени в наредбата по чл. 410в; 12. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2. (2) Когато документите по ал. 1, т. 1-7 и 9 са на друг език, те се придружават от легализиран превод на български език. Чл. 410в. Изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство и редът за извършване на изпитването за чувствителност, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. Чл. 410г. (1) В срок до 60 дни от подаване на заявлението в БАБХ се извършва проверка на документацията и изпитване за чувствителност на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство. (2) При установяване на непълноти в подадените документи изпълнителният директор на БАБХ уведомява заявителя за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече. (3) Изпълнителният директор на БАБХ в срок до 7 дни от получаване на резултатите от проверката

за регистрация, когато: 1. количественият и качественият състав на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство е различен от посочения в представената от заявителя документация; 2. инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство не притежава необходимата чувствителност, специфичност, възпроизводимост и точност; 3. данните на опаковката и/или листовката за употреба

на издаване на сертификата за регистрация; 3. болестите за диагностициране, за които е предназначено диагностичното средство; 4. наименование, седалище и адрес на управление на производителя и на лицето по чл. 410а, ал. 2, получило сертификата. (4) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 4 и чл. 410б, ал. 1, т. 5, 6 и 8 притежателят на сертификата за регистрация в срок до 3 дни от настъпване на промяната писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ и прилага документите, свързани с нея, за отразяването й в регистъра. (5) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 3 се подава заявление по реда на чл. 410б. (6) При промяна на обстоятелства се издава допълнение към сертификата за регистрация. (7) При изтегляне на диагностичното средство от пазара притежателят на сертификата за регистрация регистрация уведомява БАБХ. Чл. 410е. (1) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед заличава регистрацията на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато: 1. диагностичното средство няма посочения в документацията диагностичен ефект, чувствителност и/или специфичност; 2. диагностичното средство не отговаря на декларирания в регистрационната документация качествен и количествен състав; 3. е наложена забрана за употребата на диагностичното средство след издаване на сертификата за регистрация; 4. информацията, представена в регистрационната документация, е невярна.

ветеринарномедицинско средство, доставено количество, име/наименование и адрес/седалище на доставчика и получателя и партиден номер на диагностичното средство; 2. да бракуват и унищожат инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство в срок до 30 дни от изтичане срока му на годност съгласно Закона за управление на отпадъците. (4) Всяка Всяка партида трябва да е придружена с аналитичен сертификат за качество, издаден от производителя. Чл. 410и. Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства се съхраняват при условията, определени от производителя.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване § 81 по вносител, който по принцип се приема и става § 101 по редакцията на комисията, прочетена

на 11 януари 2013 г., петък, 11,00 ч.: Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на 9 въпроса от народните представители Корнелия Нинова, Антон Кутев – 3 въпроса, Десислав Чуколов – 2 въпроса, Милена Христова и Петър Мутафчиев, Станислав Иванов и Десислава Танева и на питане от народния представител Огнян Стоичков. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Емилия Масларова, и Спас Панчев и Евгений Желев. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на 6 въпроса от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова – 2 въпроса, Михаил Миков, Захари Георгиев, и Румен Петков и Кирил Добрев, и на 2 питания от народния представител Евгений Желев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 26 въпроса от народните представители Петър Димитров, Деница Гаджева – 2 въпроса, Цветан Сичанов, Димитър Горов – 2 въпроса, Евгений Желев, Димитър Карбов и Валентин Николов, Станислав Станилов, Любомир Владимиров, Михаил Миков, Румен Такоров – 2 въпроса, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов, Пенко

Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев – 2 въпроса, Милена Христова – 2 въпроса, Румен Петков, Антон Кутев и Захари Георгиев. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на 4 въпроса от народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова, Захари Георгиев, и Милена Христова и на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 5 въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Захари Георгиев, Антон Кутев, Румен Такоров, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски и на питане от народните представители Цвета Караянчева и Недялко Славов. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Ивелин Николов. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на 3 въпроса от народните представители Неджми Али, и Георги Божинов – 2 въпроса, и на 2 питания от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, и Корнелия Нинова. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски, Спас Панчев, и Бойко Великов. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 12 въпроса от народните представители Георги Божинов – 8 въпроса, Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Евгений Желев, и Милена Христова и Димчо Михалевски, и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски.

Пенко Атанасов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса с писмен отговор на народния представител Димчо Михалевски и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски; здравеопазването Десислава Атанасова – на 2 въпроса от народните представители Бойко Великов, и Лъчезар Тошев, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски, и Михаил Миков;

на народни представители се отлагат отговорите на: - два въпроса от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и към министъра на правосъдието Диана Ковачева; - три въпроса от народния представител Добрин Данев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; - въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; - въпрос и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; - въпрос от народния представител Ваньо Шарков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; - въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; - въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев; - два въпроса и 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова; два въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков. Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов. Обявявам, че следващото заседание ще бъде утре – 11 януари